Продължаваме по дневния ред с разглеждане на предложението за Проект на правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Господин Ананиев, имате думата – на чл. 94 сме. ДОКЛАДЧИК НАСТИМИР АНАНИЕВ: Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 94. По чл. 95 има предложение на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Елена Гунчева. Отговорът е писмен, когато народният представител, отправил питането, е изразил изрично желание за това. Народен представител, задал питане с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора в писмен на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня на искането на промяната и не може да се отлага от министъра. Постъпилите питания и отговорите към тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, незабавно се регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол.“, става: „Чл. 95. На питанията се отговаря в срок до 14 дни от регистрирането им. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато народният представител, отправил питането, е изразил изрично желание за това. Народен представител, задал питане с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора писмен до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня на искането на промяната и може да се отложи до седем дни от министъра, ако подготовката на отговора изисква повече време. Постъпилите питания и отговорите към тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, незабавно се регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в раздел Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Ива Митева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 95: „Чл. 95. На питанията се отговаря в срок до 14 дни от регистрирането им. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато народният представител, отправил питането, е изразил изрично желание за това. Народен представител, задал питане с устен отговор, може писмено да поиска промяна на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол. Срокът за писмения отговор е 7 дни на искането на промяната и не може да се отлага от министъра, освен в случаите по чл. 97, ал. 2. Постъпилите питания и отговорите към тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като електронен документ, подписан с един или повече квалифицирани електронни подписи, незабавно се регистрират в публичен регистър „Парламентарен контрол“ и се публикуват на интернет страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“ при спазване изискванията за защита на личните данни.“ По чл.

чрез председателя на Народното събрание в писмена форма и се подписват от народния представител. Те трябва да бъдат ясно и точно формулирани и да не съдържат лични нападки и обидни квалификации и да съдържат по едно конкретно по едно конкретно питане.“ По чл. 97 има предложение на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов.

за постъпилите питания и за деня на заседанието, на което трябва да се отговори. (2) Министър-председателят, заместник министър-председателят или министър могат да отложат устен или писмен отговор на питане поради болест, командировка извън страната или при неотложни случаи. Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го народен представител отсъства от заседанието по уважителни причини. Отсъствието по уважителни причини се удостоверява с писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 ч. на деня, предшестващ парламентарния контрол.“

пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на 3 минути. Отговорът на питането е до 5 минути.“, се изменя така: „След като Народното събрание пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие развие в рамките на 3 минути. Отговорът на питането е до 15 минути“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 99. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 100. По чл. предложение на народния представител Радомир Чолаков. „В член 101 ал.2 се изменя така: (2) Разискванията се насрочват за следващото пленарно заседание, определено за парламентарен контрол. насрочване на разискванията от председателя на Народното събрание народни представители не могат да оттеглят подписите си от предложението. Разискванията се провеждат в присъствието на министър-председателя, заместник министър-председател или министър по реда, установен в Глава като за времето за обсъждане се прилагат разпоредбите на чл. 52, ал. 1 и ал. 2.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христо Гаджев: „В чл. 101, ал. 2 думите „и продължават един час“ да отпаднат." Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 101. предложение на народния представител Андрей Гюров и група народни представители: „В чл. 102 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: „Министър-председателят има възможността да пренасочи въпроса към конкретен заместник министър-председател или министър, в случай че прецени, че по даден въпрос същият би имал възможността да даде по-точен, по-подробен и по-пълен отговор на зададения въпрос и/или питане.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 102. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Откривам дискусията по

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Една бърза процедура по начина на водене – да Ви обърна внимание, че когато народен представител иска да оттегли своето предложение, може да го направи и от място, не е нужно да идва до трибуната. По този начин не е нужно да се чете неговото предложение, което очевидно той иска да оттегли. Така че давайте възможност на народните представители, които си оттеглят предложенията, да си ги оттеглят, да не се четат от трибуната. По този начин процесът ще бъде доста по-ефективен. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА Изказвания? Заповядайте, господин Чолаков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, в почивката направих една бърза анкета и установих, че от всички предложения, които е направила опозицията – на господин Гаджев е прието едно, на госпожа Гунчева е прието едно, на господин Хамид – едно, само че на Комисията. Очевидно идеята е да не се приема нищо, независимо дали е добро, правилно и логично. В чл. 101, ал. 2 съм направил едно логично и правилно според мен предложение, и то фактически е във второто изречение. Става дума, колеги, за следното: когато има точка в дневния ред, дебатът по точката и обсъжданията протичат по чл. 52. Член 101, ал. 2 визира една особена хипотеза на вкарване на точка в дневния ред и това е разискване с проект за решение – и едното, и другото е точка в дневния ред. След като са влезли в дневния ред, би трябвало разискванията или обсъжданията да протичат по една и съща процедура. Работата е там, че при стандартната точка от дневния ред обсъжданията протичат в рамките на известната ни вече процедура – най-голямата група има 30 минути, по-малката – 27, и така нататък. Неясно защо при точка от дневния ред, която е по повод разисквания във връзка с депутатско питане, времето е само един час за всички, като най-малката група има пет минути, нататък се качват, като сигурно втората, в смисъл следващата по-големина, ще имат Толкова ги преброих. Наистина искам да помоля колегите юристи – особено колежката Митева, колегата Славов, колегата Зарков, да ми обяснят било като отговор, било като реплика, било като лично обяснение кое налага в единия случай дебатът да протича по стандартния ред на чл. 56, а в този специален случай да има ограничения. Благодаря Ви за вниманието. Разбира се, защото предложението е логично, надявам се, да го подкрепите. Благодаря Ви, господин Чолаков. Има ли реплики по това изказване? Няма. Други изказвания? Няма. Други изказвания? Няма. Прекратявам дебатите по разпоредбите на чл. 98 до чл. 102. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народния представител Елена Гунчева за изменение в чл. 99, ал. 1.

Преминаваме към гласуване на разпоредбите на членове 98, 99, 100, 101 и 102 във варианта, предложен от Временната комисия. Гласували

чл. 104 има предложение на народния представител Андрей Гюров и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 104: „Чл. 104. (1) В първите В първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание и отговарят на актуални устни въпроси, които се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители на самото заседание. Отправените въпроси не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни. (2) Право на по два актуални устни въпроса има всяка една парламентарна група, а народните представители, нечленуващи в парламентарна група, имат право общо на два въпроса. (3) Министър-председателят и заместник министър-председателите, към които е отправен въпрос, отговарят веднага след задаването му. В случай на отсъствие на министър-председателя или заместник министър-председателите поради болест или командировка извън страната председателят на Народното събрание, съгласувано с тях, определя заседанието, на което ще отговарят на актуални устни въпроси. (4) Редът за задаване на актуални устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно числеността на парламентарните групи по низходящ ред, като последен в реда е народен представител, нечленуващ в парламентарна група. Задаването на вторите въпроси е по същия ред, след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси. (5) За процедурата по актуалните устни въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 93, ал. 2 и 3.

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 112.

Има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам дискусиите. Моля да преминем към гласуване на заглавието на Раздел II и текстовете на чл. 105 до чл. 109 включително. Гласували

Извинявайте, господин Ананиев. Предложение на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров: „В чл. 111 се създават изречение второ и трето: „Наличието на административни, съдебни и други висящи производства пред орган на власт не възпрепятства предоставянето на сведения и документи или изслушването на поканените от комисиите лица. При отказ да се изпълнят конституционните задължения се носи юридическа отговорност.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 111: „Чл. 111. Всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и граждани са задължени да предоставят необходимите сведения и документи във връзка с въпросите, предмет на изслушвания в комисията, дори когато сведенията представляват държавна или служебна тайна, и да се явят при покана от Народното събрание.“

за изказване? Няма. Прекратявам дебатите. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров за допълване на чл. 111.

Поставям на гласуване заглавието на Раздел III, чл. 110 – чл. 110 в редакцията след вече гласуваното допълнение по предложение на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров,

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 128.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 123: „Чл. 123. (1) Народното събрание може да провежда изслушване на министър-председателя относно позицията на Република България предстоящи заседания, както и за резултатите от проведени заседания на Европейския съвет. (2) Заместник министър-председателите представят пред Комисията по въпросите на Европейския съюз и съответните ресорни комисии одобрените от Министерския съвет позиции на Република България за заседанията на Европейския съвет.“

на Проекта и предлага следната редакция на чл. 124: „Чл. 124. (1) Министерският съвет, в изпълнение на чл. 105, ал. 3 от Конституцията, информира Народното събрание:

(2) В случай на внесен в Народното събрание законопроект, с който се приемат мерки на национално ниво, необходими за въвеждане или прилагане на актове на Европейския съюз – обект на процедура за нарушение по чл. 258 – – 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Министерският съвет изпраща одобрена позиция на Република България на председателя на Комисията по въпросите на Европейския съюз и на председателя на водещата постоянна комисия на Народното събрание. (3) Комисията по въпросите на Европейския съюз докладва на Народното събрание по изпълнение задължението на Министерския съвет за предварителна информираност при участието му в разработването и приемането на актове на Европейския съюз. Комисията изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския съюз.“

Откривам дискусията по Глава 10, която включва членове от 115 до 126 включително. Има ли изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване заглавието на Глава 10 и текстовете на чл. 115 до 126 включително, както са предложени от Временната комисия. Гласували

Комисията подкрепя текста на Проекта за чл.

предложение на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов: „В чл. 133, ал. 2 след думата „заседанието“ се добавя „по уважителни причини.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 133. за чл. 133. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 134. По чл. 135 има предложение на народния представител Петър Петров: „В чл. 135, алинея 7 се добавя ново изречение със следния текст: „Ако наказателното производство бъде възобновено впоследствие и присъдата бъде отменена, пълномощията на народния представител се възстановяват.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 135.

Откривам дискусията по разпоредбите на чл. 127 до чл. 138, предложени от Комисията, и предложенията, направени от народните представители. Има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението на народните представители Ива Митева и Андрей Михайлов

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Петър Петров за допълнение на чл. 135, ал. 7,

Преминаваме към гласуване на заглавието на Глава 11, заглавието на Раздел I, текстовете на членове 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 – при съобразяване на вече приетото предложение,

на корупцията“.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 147: „Чл. 147. Комисията по превенция и противодействие на корупцията дава разяснения на народните представители относно прилагането на етичните норми

Предложение на народния представител Ива Митева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на чл. 150: „Чл. 150. (1) Комисията по превенция и противодействие на корупцията установява нарушение по този раздел и се произнася с решение, с което може да наложи следните мерки: 1. забележка; 2. порицание; 3. временно отстраняване от едно до три заседания на комисия. (2) При определяне на мярката се вземат предвид тежестта на нарушението и неговият епизодичен, повтарящ се или системен характер. (3) Отстраненият от заседание народен представител не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.“

на чл. 151: „Чл. 151. (1) Всеки народен представител, физическо или юридическо лице може да подаде жалба или сигнал за нарушение на етичните норми за поведение до Комисията по превенция и противодействие на корупцията по ред, определен с правилата по ал. 4. (2) Комисията по превенция и противодействие на корупцията приема решение за налагане на мярка по чл. 150, ал. 1, след като изслуша народния представител и се запознае с всички материали, свързани с нарушението на етичните норми за поведение. Комисията публикува решението в публичен регистър на Народното събрание, след като го съобщи на народния представител. (3) Народният представител има право да изрази становище

до 151. Има ли желаещи за изказване? Няма желаещи. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване

представители Атанас Славов и Иван Димитров – създава се чл. 153а: „Чл. 153а. Председателите на комисии на комисии могат да налагат дисциплинарните мерки по чл. 153, т. 1 – 4 по време на заседание на съответната комисия.“ Комисията не подкрепя предложението. чл. 154. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 155. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 156. Комисията подкрепя текста на Проекта за чл. 157.

Има ли желаещи за изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване на предложението на народните представители Атанас Славов и Иван Димитров за създаване на нова разпоредба чл. 153а.

Подлагам на гласуване заглавието на Раздел III, както и текстовете от чл. 152 до чл. 161 във варианта, предложен от Временната комисия. Гласували

за включване на следната допълнителна точка в дневния ни ред за днес, а именно – Прекратяване на пълномощията на четирима народни представители. Има подадени оставки от Радостина Ценова, Велико Минков, Иван Христанов и Христо Даскалов, като предлагам точката да бъде последна за днешното пленарно заседание. Моля да гласуваме предложението.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, преди малко гласувахме изменение в чл. 119, с което председателите на комисиите вече ще могат да налагат юридическа отговорност.

Уважаеми господин Председател, във връзка с казаното от колегата току-що, искам да напомня, че по всяко време на дебата можем да се върнем и да прегласуваме този текст, ако той не е прегласуван. Така че процедурата е свободна. Това обяснява – може и сега да се поиска прегласуване на този текст, ако има желание в народните представители. Това, че тогава е минало, не значи, че вече народните представители не могат да искат прегласуване. Защото по много закони се е налагало, колеги, в края на заседанието да се връщаме да прегласуваме текстове, където има разминавания, противоречия и технически грешки. Това е практика в Народното събрание. Благодаря, господин Хамид. Получих потвърждение, че два пъти е гласуван текстът. Господин Ананиев, заповядайте.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на Проекта и предлага следната редакция на § 13: „§ 13. Този правилник се приема на основание чл. 73 от Конституцията и отменя Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

ли желаещи за изказвания? Няма. Прекратявам дискусията. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване наименованието на подразделението „Допълнителни разпоредби“, допълнителните разпоредби от § § 10 включително, наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“, разпоредбите от § 11 до §

Благодаря, господин Председател. Приложение към чл. 70, ал. 3. Комисията подкрепя текста на приложението към чл. 70, ал. 3. Приложение към правилника „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“. Предложение на народния представител Андрей Гюров и група народни представители: „1. В чл. от „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“ се добавя ново изречение трето със следното съдържание: „Възнаграждението се получава по банков път.“

път.“ 3. В чл. 11 от „Финансови правила по бюджета на Народното събрание“ в изречение второ се премахва текстът: „въз основа на решение на парламентарните групи“.“

беше отхвърлено. Затова аз искам да призова да го подкрепите сега в залата. Мисля, че за всички от коалиционното мнозинство е важно да покажем пълна прозрачност и да можем колкото се може да излизаме на светло от сивия сектор.

с т. 3 в чл. 11, където в момента двете трети, които се изплащат на народните представители по банков път, стават след решение на парламентарната група. Обяснявам:

на народните представители от тези пари, всъщност ще останат 140 хил. лв., които трябва да им се дадат в брой. По този начин ние нарушаваме Закона за ограничаването на плащанията в брой, където изрично в чл. 10 е написано, че не могат да се правят такива плащания до 10 хил. лв. Всъщност по този начин ние нарушаваме закона. Не само ние, а Народното събрание го нарушава. Затова нашето предложение е за повече прозрачност за плащане по банков път на възнагражденията на народните представители и аз се надявам, че ще подкрепите